naročito postizbornim, a neću govoriti o izborom koji je sveden na 2,29%.Istovremeno jedna poruka, koja bi trebala da bude krajnje dobronamerna i nadam se da će je tako i shvatiti, a to je retorikom kakvu manifestuje u ovom parlamentu, koja odiše malicioznošću, sa prepuno uvreda, sa prepuno vulgarnosti, sigurno neće popraviti svoj politički rejting, naprotiv.

doći će do političkog izdisaja, što ne želim da kažem da mu želimo, ali u svakom slučaju, to je jedna neminovnost. Stranka i lider stranke koji se ponašaju na način kako se ponašaju u ovom parlamentu, stranka i lider stranke koji u rodnom gradu doživljavaju politički fijasko, i to ne fijasko nego debakl, ne mogu da očekuju ništa drugo osim ono što su i dobili od građana Srbije, a to je jedno apsolutno nepoverenje u sve ono što se zagovara, u sve ono što se priča, u sve ono što podrazumeva više mantru nego političku ideologiju, ni u kom slučaju neće imati nikakav efekat osim dalji pad.Naravno, mi u SPS nemamo nameru da se bavimo ni takvom strankom, ni liderom takve stranke. Mi smo tu gde jesmo, a oni su tu gde jesu, pa neka razmišljaju o tome. Hvala. na repliku, narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, da li imam pravo na jednu ili dve replike, s obzirom da sam tražio repliku za ministra Vulina i, naravno, jasno repliku, po imenu sam pomenut od strane gospodina Neđe Jovanovića,

Dakle, ja sam za razliku od SPS izašao na izbore pod svojim imenom i prezimenom i tačno se zna koliko građana Srbije mene direktno podržava. direktno podržava. SPS je izbegla da se izmeri na predsedničkim izborima i sakrila se pod skute Aleksandra Vučića, kome verno služi već duži period. Ne znam nijednog poštenog socijalistu u Srbiji koji je glasao za Aleksandra Vučića i to vrlo dobro znaju svi u vrhu SPS i znaju to odlično i u SNS. Pošteni Pošteni Socijalisti nisu glasali za Vučića i ozbiljno se protive ovom gašenju SPS na čelu sa Ivicom Dačićem. što se tiče SPS.A, kad vi, gospodine Jovanoviću, budete imali 25% u svom rodnom gradu, kada izađete na izbore pod svojim imenom i osvojite toliko na lokalnim izborima, onda mi se javite.Što se tiče gospodina Vulina, veoma je važno da utanačimo sledeću stvar. Gospodin Vulin je nekad bio levičar, nekad se borio za radnička prava, nekad mu je bilo bitno da radnici u Srbiji ne budu jeftina radna snaga, nekad je, pretpostavljam, glumio levičara i, naravno, prvom prilikom kada je imao mogućnost da proda sve svoje levičarske ideale, on ih je veoma lako i brzo prodao za ulazak u vlast i dobijanje ministarskih mesta. Od tada ćuti gromaglasno, Aleksandar Vulin ćuti o radničkim pravima u Srbiji, ćuti o socijalnoj pravdi, ćuti o pljački banaka koje deru kožu s leđa građana Srbije, ćuti o pljački stranih kompanija koje ne plaćaju porez, gospodine ministre, na ostvarenu dobit u Srbiji, već lažnim knjigovodstvenim podacima iznose profit iz ove države u inostranstvo, dok vi ćutite, lažni levičaru i prevarantu svih levičarskih ideja.

ali opet vam kažem, to sasvim dovoljno govori o vama, ne o nama, obraćali ste se SPS i ja sam namerno, kako vi kažete maločas nedemokratski, ali ja sam vas demokratski pustio da to završite i privedete kraju takvu vrstu rasprave. Ali, ne mogu da vam dozvolim i nemam pravo na to da se na ovakav način obraćate predstavnicima predlagača, konkretno ministru u Vladi Republike Srbije Aleksandru Vulinu.Ja vas molim da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije i da se shodno tome obraćate kroz diskusiju.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite. Hvala.Radi se o članu 109, koji ste sad vi prekršili, jer ste bili dužni da mu date opomenu za ovo.Ovo sad što smo čuli je vrhunac cinizma, vrhunac najgoreg bezobrazluka i vi ste to sada jako lepo rekli – da delite glasače na poštene i nepoštene. Još malo pa će početi da dele na podobne i nepodobne.Oni koji su se do juče zaklinjali u vernost srpstvu, a danas šetaju sa Soroševim ekspoziturama po Beogradu, oni koji su se zaklinjali na vernost državi, a onda danas šetaju sa najgorim neoliberalnim krugovima, koji su se zaklinjali u porodične vrednosti, šetaju sa gej aktivistima. E, takvi vam danas pričaju o licemerju i ne znam čemu, oni koji su se srčano borili, navodno, za ovu zemlju, za crkvu, za ne znam šta,

i kao takva je poslata ovde da njemu bude savetnik, a još je potpredsednik partije.Ja bih vas zaista zamolio kad neko tako deli ljude, kao što je malopređašnji poslanik to uradio, da mu date opomenu, a posebno kad se obraća ministrima na ovakav način. To nije odlika srpskog naroda. Ja uvažavam njegovih 2% glasova, ti ljudi su glasali za njega, ali on mora da uvaži volju većinske Srbije, a to je onih 2.012.000 2.012.000 glasova koji su glasali za gospodina Vučića. I ne može da se demokratija na taj način suspenduje, kako je dotični zamislio. Hvala.

Kao što smo čuli i od prethodnih govornika, neko smatra da ima pravo da građane deli na poštene i nepoštene, pa valjda oni pošteni ne glasaju za Aleksandra Vučića, a onda oni nepošteni glasaju. Ja sam to tako razumeo i to nije prvi put da se Boško Obradović ponaša na takav način da govorom mržnje i govorom uvreda se obraća i narodnim poslanicima i građanima Srbije. Uvek sam se pitao zašto mu to u tolikoj meri dozvoljavate, onda sam pomislio da je to možda i neka taktika, jer što je gospodin Obradović što više govori, što je više prisutan na medijima, to ima manju podršku. Ovde smo čuli jednu veliku laž i neistinu, da on ima 25% u svom gradu. To nije tačno.On je osvojio 7% u gradu Čačku i on je apsolutni rekorder izbora. On je uspeo da za samo godinu dana izgubi 9.000 glasova Čačana. Dakle, u poređenju sa parlamentarnim izborima 2016. godine, izgubio je 9.000 glasova, i to najbolje govori šta građani misle o politici mržnje, mržnje, o politici uvreda i o svemu onome što radi Boško Obradović u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Gospodine Parezanoviću, vi ste kroz član 107. ukazali na ono o čemu je govorio gospodin Đukanović. Ja mislim da sam već dao obrazloženje i ukazao da se mora poštovati dostojanstvo i ugled Narodne skupštine Republike Srbije, pre svega, kroz diskusije u plenumu Narodne skupštine Republike Srbije.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanika Veroljub Arsić, povreda Gospodine predsedavajući, smatram da ste trebali da postupite u skladu sa članom 108. i članom 109. Poslovnika, kada je kolega Boško Obradović, inače među građanima Srbije poznat kao balkanski špijun, tako ga zovu, ne ja, nazvao prevarantom ministra Vulina. Smatram da ste to morali da uradite. To je već jedan korak ka tome da sednica izgubi svaki smisao i da red koji postoji na sednici bude potpuno poremećen.Sada, još nešto, nešto, osim što je pričano o tome da je ministar Vulin prevarant, iznošeno je mnogo činjenica koje su neistine. Neću da nabrajam. Svako ko izgubi na izborima i dobije 2,4% ima pravo da se ljuti. Aleksandar Vučić je izgubio na direktnim izborima od pokojnoj Nenada Bogdanovića za 0,5% i priznao je izborni poraz. Prvi je priznao pre nego što je tadašnji gradonačelnik Beograda objavio svoje rezultate.Gospodo iz bivšeg režima, da biste mogli da pobedite nekog, naučite da gubite. Možda ćete jednog dana vi da pobedite Aleksandra Vučića, ali dok ne naučite da gubite, budite sigurni nikada nikoga vi ne možete da pobedite. Smatram da sam reagovao na adekvatan i, istakao bih, demokratski način kroz sugestiju da se mora poštovati ugled i dostojanstvo Narodne skupštine kroz izlaganje narodnih poslanika. Da sam reagovao kroz sankcije, na ono na šta vi sugerišete, verovatno bi to bila prilika da se kaže kako narušavamo pravo opozicije da govori u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To nisam želeo. Nažalost, ne mogu da predvidim o čemu će narodni poslanici govoriti onog trenutka kada ukažu na povredu Poslovnika ili kada osnov javljanja bude replika.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni? (Da.)Zahvaljujem.Reč ima predstavnik predlagača, ministar Aleksandar Vulin. Izvolite. Hvala, predsedavajući.Jako je dobro što je Narodna skupština ograničila svojim Poslovnikom izlaganje na dva minuta, jer da smo slušali prethodnog govornika, koji je izazvao sve ovo, da je trajalo četiri ili pet minuta, počeo bi da baca bombe koliko se uzbudio, zapalio bi Skupštinu, pozvao bi na demonstracije i našao bi valjda već nekoga sa kime bi mogao da se pojavi pred Skupštinom. Ako nikog drugog, onda bar onu decu iz Čačka kojima se priključio, pa su ga uljudno zamolili da im se više ne priključuje i da bi bilo bolje da bude što manje sa njima, svakako.Ne znam šta šta on misli i šta zna o levici, ali znam da ja ne čestitam nikom Veliki petak, kao što znam da ja mogu da odem na Hilandar uvek, a nisam siguran da li moj uvaženi prethodnik može da ode na Hilandar i da li bi ga tamo ko primio i da li bi mu ko omogućio uopšte da stupi nogom tamo, ali to je neko drugo pitanje i uopšte neću dublje da ulazim u njega.Ono što je levica, levica nije kada bacate lažna obećanja, levica nije kada pričate ono što ne možete da ostvarite, levica je kada 2012. godine dođete i preuzmete odgovornost za upravljanje ovom zemljom, zateknete stopu od 23,8% nezaposlenih, a danas imate stopu od 13%. To je levica. Levica je, takođe, i to što danas, na današnji dan, u PIO fond imate veću uplatu doprinosa za 3,4 milijarde dinara, nego što je predviđeno planom i zato možete da finansirate socijalnu zaštitu, i zato ne umanjite ni jedno jedino pravo, i zato sačuvate svakog kome je pomoć potrebna. Levica je to da se svi dodaci od roditeljskog, pa nadalje, isplaćuju u dan, u sekund, neumanjeni, a računajte da će ove godine biti i značajno uvećani. U ovoj Skupštini ću pred vama braniti te zakone. To je levica. imamo ukazanu povredu Poslovnika, narodna poslanica Marija Janjušević, a onda dozvoljavamo, naravno, i pravo na repliku. Pre vas gospodine Obradoviću imamo tri, do četiri narodna poslanika koji su se javili.Reč ima narodna poslanica Marija Janjušević, povreda Poslovnika. Zahvaljujem, predsedavajući.Ukazujem na povredu Poslovnika - član 27. Vi ste dužni da se starate o redu na ovoj sednici. U više navrata imali smo ukazivanje na članove koji su već bili upotrebljeni umesto replike. Mislim da nije u redu da Bošku Obradoviću kažete da je on skrivio sve ove replike. Vi ste za to odgovorni i bilo bi lepo da u ovom visokom domu napokon počnemo da preuzimamo odgovornost za svoje ponašanje. U suprotnom idemo upravo tamo gde nas vodi SNS.Stvarno ne znam SNS.Stvarno ne znam koliko mali procenat podrške, da li Dverima ili Bošku Obradoviću, treba da bude da se vi toga ne biste plašili. Kao što vidite, nikakav problem nam nije da smo u manjini, da smo u opoziciji, da nas nema mnogo, da ne možemo gromoglasno da aplaudiramo. Imamo svoj program. Tačno znamo šta treba da se uradi da građanima Srbije bude bolje, a građani Srbije, isti oni koji su bili prinuđeni da skupljaju kapilarne glasove, da za sendviče i 10 evra budu vozani po Srbiji, koji će gledati u svoj novčanik, u svoj frižider i u svoj rezervoar o čemu trenutno govorite apsolutno nema dodirnih tačaka sa članom 27. Naprotiv, zloupotrebljavate član 27. da bi replicirali narodnim poslanicima SNS.Maločas ste govorili o tome da sam definisao da je gospodin Boško Obradović, narodni poslanik Boško Obradović, nešto skrivio. Ne, ni jednog trenutka nisam rekao da je bilo ko, bilo šta skrivio, već da je gospodin Obradović kroz svoje izlaganje, pominjanje nekoliko političkih stranaka, lidera nekoliko političkih stranaka izazvao niz replika. Pominjanje direktno ministra Aleksandra Vulina, i to je činjenica, gospođo Janjušević. Ni jednog trenutka nije bilo da osnov za priliku da neko govori bude više puta ukazana, odnosno identična povreda Poslovnika, odnosno povreda Poslovnika istog člana. Verujte mi, pogledajte stenogram i uverićete se u to. Dakle, ne mislim da sam povredio član 27. na koji ste ukazali.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)Zahvaljujem.Sada imamo niz replika. Najpre reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući.Isti osnov. Moram da priznam da dajemo sve od sebe da reklamiranja Poslovnika bude što manje. Vi ste sigurno primetili da se uzdržavamo i kada je osnov više nego jasan, kada brutalnih zloupotreba ovde bude, kada se viče, galami, doslovce urla u pravcu prisutnog ministra i vređa potpuno neprihvatljivim kvalifikacijama.To što je, šta da radimo, tako ispalo da jedan od narodnih poslanika neko čiji su maniri na nivou, pa osrednjeg bircuza, ne dozvoljava da takvo ponašanje unosi u Narodnu skupštinu, a on to uporno radi. Uradio je to i danas, nismo na to reagovali. Ali, kada da osnovu za repliku, to je uvek prilika da čuje što god. Teza da niko pošten, pripadao ovom ili onom delu spektra, na šta god da je mislio i šta god da je hteo da kaže, nije glasao za Aleksandra Vučića, direktna je uvreda u lice za više od dva miliona građana Srbije. Hteo on to da uradi, to da kaže, ili šta god da je hteo to je direktna uvreda. To se prosto ne radi.U pravu je bio kolega Arsić, kada je podsetio na onu mudrost, da „Ne treba se u pobedi poneti, ali ne treba se ni u porazu uniziti“, što upravo sebi radi onaj ko uporno izaziva replike ovde. Ponižava se dodatno. Nije mu bio dovoljno dobar, fenomenalan rezultat od 2% na izborima, pa je rešio da sebe ponižava i preko toga. Kada priča ovde o jeftinoj radnoj snazi, da se razumemo, ima samo delimično pravo na to, kao temu. Za radno, nema pravo da govori ni o čemu, sam radnik nije nikakav, nije mogao da pročita, pa ni za ovu sednicu materijale, kao što nije mogao ni za jednu pre, jedan Poslovnik nije mogao da pročita, ukoliko traje ovaj saziv. O snazi tek da ne pričamo, koliko nema prava da govori 2% je 2%, ali o jeftinim stvarima može, jer jedino što demonstrira ovde uz bahatost je jeftinost.

a osnov javljanja gospodina Orlića je bila replika na izlaganje… gospodine predsedavajući, zamolim da se o procentima ne govori danas u Narodnoj skupštini, posebno ne kada se reklamira povreda Poslovnika, jer mislim da nije u redu govoriti za nekoga da je poraz 2,5% osvojenih glasova, a da sa druge strane narod na veoma čudan način je proslavio Vučićevu pobedu od 50 i koliko 9, 60, 65%, jer mislim da je

da kada o procentima govore poslanici opozicije vi prećutite, a kada poslanici opozicije dobiju odgovor od poslanika pozicije, onda vam to smeta. Samim tim što dozvoljavam podjednako pravo i poslanicima opozicije **Đorđe Milićević** Nisam vam ugasio mikrofon, već sam vas upozorio da ukazanu povredu Poslovnika koristite da narušavate član koji ste ukazali i razlog sa kojim ste vi izašli, a to je da pominjete i da govorite o procentima.

Zahvaljujem, predsedavajući. Ozbiljno bih se zabrinuo da je Bernard pohvalio Aleksandra Vulina, bih se zapitao da li se nalazim u levičarskoj partiji, da li je moj predsednik iskreni levičar i da li posao ministra za rad, boračka i socijalna pitanja obavlja odgovorno, a obavlja ih izuzetno odgovorno, ozbiljno i to građani Srbije vide i prepoznaju.Srećom, čovek koji je potpuno izgubio kompas, verovatno kao posledicu ovih čuvenih 2,29 ili 2,25, više nebitno, koji više ne zna šta je levo, šta je desno, šta je istok, šta je zapad, koji se kune u istok, a traži da ga podrži zapad, onaj koji razjuruje svoje odbornike u Čačku, ili bolje rečeno beže iz Odborničke grupe kojom je on šef, zato što im uzima svu naknadu koju primaju kao odbornici u Gradskoj Opštini Čačak, je čovek čije kvalifikacije ne vredi ni slušati, a kamoli obazirati se na njemu nije ostalo ništa drugo nego da ovde samo pokušava da privuče pažnju ne bi li tako opravdao silna sredstva svojih mentora, koja su bačena u vetar, a nije u stanju za sobom da povede ni čačanske studente, ni čačanske srednjoškolce, ni odrasle, u nekakve proteste za koje ovde tvrdi da su ozbiljni, veliki i dramatično drmaju Srbiju. Hvala. Neđo Jovanović, izvolite, replika. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se predsednice.U svemu ovom skarednom što je iscenirao i manifestovao narodni poslanik koji je meni replicirao postoji nešto dobro. Dobro je da su građani Srbije, kojih ne mali broj gleda ovu Skupštinu, mogli da se uvere i posle moje diskusije i repliciranja koje im je učinjeno, da sam bio debelo u pravo, da onaj ko je meni replicirao ne ume ništa drugo osim da ispoljava mržnju, osim da ispoljava uvrede, manifestuje ovde psovke i, što je najgore i najgrublje, diskriminaciju.Diskriminaciju diskriminaciju.Diskriminaciju na poštene i nepoštene, diskriminaciju ko zna dokle bi došli da je po njegovom i da je to moguće kako on to želi. Mi nikada sebi nećemo dozvoliti da vršimo diskriminaciju prema bilo kome. Ni prema onima koji govore smisleno, ni prema onima koji govore besmislice, prema bilo kom drugom. Dužan sam, i daću sebi slobodu, da se izvinim građanima Srbije, jer su građani Srbije kroz diskusiju onoga ko je meni replicirao izuzetno mnogo povređeni, uniženi, poniženi, podeljeni na poštene i nepoštene, podeljeni na ovakve i onakve.To građani Srbije ne zaslužuju, iz jednostavnog razloga što su iskoristili 2. aprila svoje demokratsko pravo, da daju glas najboljem kandidatu, da bez obzira što to nekog boli, taj kandidat ima 55%, što je neuporedivo, neuporedivo više od 2,28% ili koliko već, što su imali mogućnost da preko dva miliona njih iskažu poverenje u nešto što vredi.

Oni su svi glasali i mi smo ponosni zbog toga što smo branili svojim glasom Srbiju i SPS i dali glas onom koji to zaslužuje. Hvala.

uvaženi gosti, dame i gospodo narodni poslanici.Drago mi je gospođo predsedavajuća da se vraćamo na listu govornika i da se vraćamo na dnevni red. Danas je zaista na dnevnom redu veći broj međunarodnih sporazuma, protokola, konvencija itd, i to su veoma važni sporazumi, to je nešto što je veoma važno za našu zemlju. Mislim da na taj način doprinosimo i međunarodnom kredibilitetu, i svemu ostalom, kao i ugledu, naravno, koji uživamo na međunarodnom planu. Ne bih želeo specifično da ponavljam sve ono što su i predstavnici predlagača ovih akata u ovoj raspravi već istakli, u više navrata, uvaženi ministri, ali i ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, ali bih želeo da se u najkraćim crtama osvrnem na neke najznačajnije tačke.Međutim, dosadašnja rasprava, kako juče tako i danas, a i u zadnjih sat vremena smo imali prilike da prisustvujemo, je dovela do toga da neki poslanici nekih poslaničkih grupa osećaju potrebnu da govore o nekim stvarima i o temama koje nemaju veze sa dnevnim redom. Tako je prethodni govornik sve vreme pričao o nečemu što ni na koji način nije na dnevnom redu. Ako mene pitate, ja mislim da je to posledica nervoze, političke nervoze verovatno zbog izbornih rezultata i to je uticalo na potpuni gubitak orijentacije. Dobro je, neka pričaju o tome. Neka budu što glasniji u tome i neka budu što uporniji. Ja ih podržavam u tome, jer očigledno da to direktno utiče na dalji gubitak, odnosno na njihov rejting koji je u silaznom padu.Tu prednjači jedan bivši govornik, koji je inače poznat po bahatosti, ali koji je u poslednje vreme poznat kao vodeći levičar, vodeći i istaknuti Marksista, Trockista čak, iako je bio poznat kao ekstremni desničar, iako danas šeta i ti isti sa kojima on danas šeta, oni su ga nazivali istaknuti ekstremnim desničarem, čak klerofašistom itd.

Ja bih tu apostrofirao predloge sporazuma u oblasti bezbednosti sa Saveznom Republikom Nemačkom, kao i Predlog sporazuma o policijskoj saradnji sa Republikom Bugarskom, kao i saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala sa Republikom Poljskom.Smatram da navedeni sporazumi treba da doprinesu učvršćivanju i daljem jačanju saradnje u ovoj oblasti, oblasti bezbednosti, ali i daljem jačanju saradnje u oblasti sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, Molim poslanicu Natašu Jovanović da bez moje dozvole ne prilazi stolu. Samo momenat. Ako hoćete da bude reda, onda red važi i za opoziciju i za

Samo se vi pridržavajte pravila i poštujte Poslovnik. Ja se ne plašim uopšte. Samo poštujte svi pravila, pogotovo vi koji imate zamerke na vođenje sednice predsednika i predsedavajućih. Izvolite.

To je ono što je jako važno iz prostog razloga što je bezbednost kao takva jedna od ključnih preduslova za jedan normalan život, za normalan ambijent u svakoj zemlji, a pogotovu za političku stabilnost naše zemlje, tako i čitavog regiona.Politička je opet osnovni preduslov za dalji razvoj ekonomije, osnovni preduslov za poboljšanje uslova, odnosno privrednog ambijenta, kao i privlačenja daljih investicija, što posle ponovo dovodi do otvaranja novih radnih mesta itd. itd, jednom rečju dovodi do povećanja životnog standarda.To su osnovni postulati koji vladaju savremenom ekonomijom i mislim da svako ko želi dobro našoj zemlji i našem narodu tako razmišlja.Mislim da mu je na prvom mestu politička stabilnost. Ali, nažalost ne razmišljaju svi tako. Nažalost postoje poslanici, postoje stranke koje direktno rade da naruše političku stabilnost, priželjkuju političku nestabilnost, čak direktno rade na tome. I ovde imamo neke poslanike koji su danas govorili. Tu je i ovaj što svira gitaru, pa mu bolje ide sviranje gitare nego bavljenje politikom. Tu je i prethodni govornik koji je poznat kao levičar, kao Marksista, jer na ovim protestima ide ruku pod ruku sa organizacijom „Marks 21“. Po čemu je poznata organizacija “Marks 21“? Pa po tome što se zalaže za ukidanje Republike Srpske, za nezavisnost Kosova, tako što vređa Srpsku pravoslavnu crkvu na svakom koraku, ali to njemu ne smeta. To je njegovo društvo, ali neka, neka nastavi u tom svom poduhvatu, jer sasvim je sigurno da svaki njegov dalji korak vodi direktno ka snižavanju rejtinga, dok ne dođe do nule sa ovih 2,29% koliko ima.Samo još jedna stvar za kraj, nemojte vi nas ovde da ubeđujete da je ova Vlada loša, da je Aleksandar Vučić loš, da ne valja ništa itd. Vi treba da ubedite ovih dva miliona ljudi koji su dali glas Aleksandru Vučiću na ovim izborima. NJih ubedite pa onda dođite da pričamo.

Uvažena predsednice, poštovani ministri, drage kolege, ja ću danas govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti.Ovo je jedan dobar Predlog zakona kojim Ministarstvo rada još jednom potvrđuje da vodi brigu o svojim građanima i zaposlenima, ako imamo u vidu da oko 25 hiljada ljudi će biti jednostavno obezbeđeno na ovaj način i rešavanjem problema koje su imali do sada iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, koje se reguliše ovim zakonom, iz dela zdravstvenog osiguranja, iz oblasti u slučaju povrede na radu i profesionalnih oboljenja, materinskog davanja i dečijih dodataka.Ovaj sporazum se ne primenjuje na pravne propise kojima se uvode nove oblasti socijalne sigurnosti, osim ako se države ugovornice nisu drugačije sporazumele, a mogu da se sporazumeju još za neki dodatni deo. Tako plasiramo i dobru međunarodnu i dobrosusedsku saradnju.Sporazum predstavlja sveobuhvatni međunarodni sporazum kojim se regulišu oblasti, kao što sam rekla, penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, zaštite od povrede na radu, profesionalnih bolesti i dodataka za decu.Sporazum je zasnovan na opšte prihvaćenim principima, iskustvima naše zemlje u ovoj oblasti, kao i na standardima koje predviđa Uredba EU 883 iz 2004. godine koja reguliše socijalnu sigurnost radnika onih koji odlaze na rad u susedne zemlje ili neke druge zemlje.Osnovni principi zastupljenosti kroz odredbe sporazuma su princip nacionalnog tretmana, tretmana, primena pravnih propisan države zaposlenja na utvrđivanje obaveza za sprovođenje socijalnog osiguranja sa izuzetkom sprovođenja socijalnog osiguranja osiguranja koje se odnose na upućena lica i diplomatsko-konzularne predstavnike koji su regulisani nekim drugim zakonima.Princip osiguranja koji omogućava da teret davanja i socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju i sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice radi ostvarivanja prava na davanja, odnosno na penziju.Neposredna isplata stečajnih davanja korisniku koji je ostario pravo na davanje, odnosno invalidsko-penzijsko osiguranje.U

i to u razdelu Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje, za davanje iz penzijsko-invalidskog osiguranja i za davanje za slučaj povrede na radu i profesionalnih bolesti, takođe i razdela razdela Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za davanje iz zdravstvenog osiguranja i davanje za slučaj povrede na radu i profesionalnih oboljenja. Ovo je ono što se odnosi na ovaj zakon.Ono što se odnosi na pojedine govore prethodnih govornika, a govorili su sve i svašta, i o robovskom radu i o nebrizi za naše radnike i zaposlene, apsolutno je ovo jedan primer kako možemo da demantujemo sve te njihove izjave, a koliko pojedini predstavnici opozicije vode računa o predstavkama građana možemo da vidimo i da li su bili prisutni danas kada je Odbor za rad imao razmatranje predstavki i žalbi građana, a u redovnom su sastavu te radne grupe.Što se tiče investiranja i davanja sredstava inostranim investitorima, koliko sam ja mogla da shvatim, potpuno je ravnopravno davanje i za inostrane i za domaće investitore, samo treba da budu dobri projekti, dobri planovi, akcioni planovi i finansijski planovi, a ne da imamo posledice tipa „Vinarija Živković“ i mnogih drugih, sa kojima ne možemo da izađemo na kraj već 12 i više godina.Još jedna stvar koja me je potpuno ostavila bez teksta a to je

govorimo o „Beogradu na vodi“, na jednoj strani imamo optužbe da se radi o sporazumu koji nije legalan, o zloupotrebi, da će neki vlasnici restorana zarađivati, itd. Pa naravno, to je poslovno-stambeni kompleks i treba vlasnici restorana da zarađuju, platiće porez državi, iz tog poreza će se odvajati socijalna davanja, Zašto imate nešto protiv toga?S druge strane, čuli smo – IT sektor i bum, umesto „Beograda na vodi“. Kao što sam mogla da primetim, bum je bio „Heterlend“, a ne IT sektor umesto „Beograda na vodi“.Još jedna stvar – sređivanje obala. Zahtevate da sredimo priobalje, luke, obale. Kada to činimo, vama to ne valja. Zašto? Zato što se vi toga niste setili da uradite, a kada je neko krenuo da to radi, kada se to vidi iz dana u dan, onda vam to smeta.Juče smo mogli da čujemo o katastrofalnom odlasku naših mladih lekara u inostranstvo. A evo danas – Vlada je odobrila 2.010 novih radnih mesta za medicinske radnike, 631 lekara, 30 farmaceutskih biohemičara, 1.349 medicinskih sestara i tehničara, u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji. Konkurs će biti do 15. maja. Ministar Lončar je tu i nadam se da sam dobro pročitala. U proteklom periodu 4.000 zdravstvenih radnika je dobilo posao, od čega pola čine lekari. Od početka godine 463 radnika, 204 lekara, 252 sestre odnosno medicinskih tehničara. Više od 4.000 specijalizacija od kad smo na vlasti. Samo u martovskom roku – 634 specijalizacije. I da ne kažete da ne vodimo ravnomerno računa o svim delovima Srbije, Klinički centar je dobio 380 radnih mesta, Vojvodina 229, Klinički centar, Klinički centar Kragujevac 219 i Niš 58. Znači, ravnomerno, onako kako je po broju bolesničkih postelja i onako kako je predviđeno zdravstvenim planom referentne ustanove „Batut“. Hvala. Poštovana predsednice, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri i predstavnici ministarstva, danas se, između ostalih, ispred nas nalazi i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije o socijalnoj sigurnosti. Ovaj sporazum čini mi se da je na današnjoj i jučerašnjoj raspravi izazvao najmanje polemike, mada mislim da je veoma bitan suštinski za svakog pojedinca i za građanina Srbije, a naročito za one koji stanuju u pograničnom položaju, tj. stanuju u delovima pored Republike Rumunije, onih koji su iz Banata, pa tako i građana Kikinde, iz koje i ja dolazim.Ovaj sporazum je pre svega značajan zbog toga što je ovu oblast regulisao sporazum od preko 40 godina. Poslednji sporazum koji je delimično regulisao ovu oblasti je donet 1977. godine i regulisao je samo oblast zdravstvenog osiguranja, a ovaj sporazum danas, tj. Zakon o potvrđivanju Sporazuma, reguliše i penziono i invalidsko osiguranje i dečiji dodatak i profesionalne bolesti i povrede na radu.Takođe, ovaj sporazum je veoma značajan za pogranične delove pored Republike Rumunije, zbog toga što mi u Republici Rumuniji imamo 23 hiljada građana srpskog porekla koji su svojim prijateljskim, rodbinskim, poslovnim i drugim vezama povezani sa građanima u Srbiji. Ako na to dodamo i odnose između Srba i Rumuna koji su poslednjih godina sve jači, shvatamo značaj ovog sporazuma.Sporazum se ne zasniva samo na usklađivanju sa standardima EU, nego je on zasnovan i na opšte prihvaćenim principima, a takođe i na iskustvu koje Srbija ima u ovoj oblasti.Sporazum oblasti.Sporazum će napokon regulisati u potpunosti zapošljavanje u pograničnim zonama, tako da nećemo imati slučaj, kao što je to bilo ranije, da ne može da se uračuna staž nekog srpskog građanina koji je radio u Rumuniji, ili obrnuto.Koliko je ovaj sporazum značajan i u praksi govori primer Kikinde, koja je u 2014. godini započela pregovore sa investitorom, multinacionalnom kompanijom „Zopas“ iz Rumunije. Jedna od glavnih prepreka da multinacionalna kompanija „Zopas“ otvori pogon u Kikindi je upravo bilo neregulisanje ove oblasti. Zbog toga je rukovodstvo Kikinde uputilo nadležnim ministarstvima inicijativu da se ova oblast reguliše, što se u nekom narednom periodu i Kikindi i ostalima izašlo u susret.Međutim, ono što je veoma bitno, a što se desilo u međuvremenu dok ova oblast nije regulisana, jeste da se otvorio granični prelaz Nakovo-Lunga, koji je omogućio da se i ljudi i investicije lakše kreću iz Kikinde u Rumuniju i nazad tako da je fabrika „Zopas“ otvorila pogon u Kikindi u kojoj trenutno radi oko 300 radnika. Nije samo otvaranje graničnog prelaza i dovođenje fabrike „Zopas“ doprinelo onome na šta treba da se obrati posebna pažnja, već je to i dovođenje novih investitora, uvođenje bescarinske zone, završavanje mnogih poslova koji su u nekom prethodnom periodu ostali nedovršeni.Lokalna samouprava je imala i svoje zahteve, kojima je Vlada udovoljila i obratila veliku pažnju na zahteve lokalne samouprave i zato danas u Kikindi na izborima koji su održani 2. aprila možemo da se pohvalimo izlaznošću od preko 60%, gde je Aleksandar Vučić dobio podršku građana preko 60%. Zahvaljujem.

Hvala predsednice.Poštovani ministri sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja podržavam i glasaću za sve međunarodne sporazume i protokole koji se nalaze na današnjem dnevnom redu, zato što smatram da svaki od njih u svom domenu doprinosi što boljoj saradnji naše zemlje sa drugim zemljama.U svom izlaganju zadržaću se na međunarodnom Sporazumu koji govori o švercu duvana i duvanskih proizvoda. Naime, svi znamo da se šverc duvana i duvanskih proizvoda, kao i nelegalna proizvodnja i prodaja, iz dana u dan povećavaju, i to na globalnom nivou.Pred nama je međunarodni sporazum koji upravo ima za cilj da to koliko god je to moguće smanji, ako ne i potpuno onemogući nelegalnu proizvodnju i trgovinu duvanima i duvanskim proizvodima.Činjenica je da su duvan i duvanske prerađevine strateški proizvod za sve zemlje sveta, kako za one sa razvijenom ekonomijom i većim privrednim potencijalima, tako i za one u tranziciji ili u razvoju.Brojni razvoju.Brojni razlozi nameću potrebu da se ovaj strateški proizvod uvede u legalne okvire poslovanja, budući da njegova ilegalna trgovina i proizvodnja nanose veliku štetu svim državama.Akcizna politika i naplata akciza od duvanskih proizvoda jeste bitan faktor poreskog prihodovanja, ali nije jedina niti biva dominantnom, imajući u vidu nameru i razloge donošenja ovog sporazuma pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. Svi znamo koliko je duvan štetan i koliko štetno utiče na zdravlje stanovništva, prouzrokujući razna teška oboljenja za koja veoma često ne postoji lek ili je, pak, lečenje dugotrajno, dugotrajno, neizvesno i skupo.Takođe, činjenica je da je nekontrolisana dostupnost duvanskih proizvoda. Ugrožava naše najmlađe članove društva, kao i siromašne slojeve stanovništva.Treba istaći da naša zemlja ima respektabilnu, zakonodavnu infrastrukturu koja intenzivno radi na sprečavanju nelegalne trgovine duvanom i duvanskim proizvodima, ali očigledno to nije dovoljno raditi samo na nacionalnom nivou, jer švercerski kanali distribucije ne poznaju granice i ne odvija se nelegalna trgovina samo u okvirima jedne zemlje, već je to problem koji je prisutan na planetarnom

krug.Treba istaći da samo onaj duvan, mada sam ja generalno protiv pušenja, to mi i struka, odnosno profesija nalaže, samo one duvanske prerađevine koje su prerađene u legalnim duvanskim industrijama mogu koliko-toliko da garantuju ispravnost proizvoda i propisanu optimalnu koncentraciju određenih materija u njima, dok sve ono što je van legalnih tokova i čija sadržina nije poznata niti je prošla proces kontrole kvaliteta višestruko ugrožava zdravlje pušača, tj. konzumenata i naravno, treba mu stati na put.Na kraju, osim oštećenja budžeta neplaćanjem akciza kao država i društvo u celini, takođe smo veoma oštećeni narušavanjem zdravlja stanovništva, pa iako važi geslo da zdravlje nema cenu,ukoliko se ovome ne stane na put, cena zdravlja će nažalost iz dana u dan bivati sve još jednom da se zahvalim svim građanima Niša i Nišavskog okruga koji su dali ogromnu podršku našem predsedničkom kandidatu, gospodinu Aleksandru Vučiću sa

predsednice, poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, danas bih posebno istakla važnost predloga koji su ovde pred nama došli od strane Vlade i resornog Ministarstva unutrašnjih poslova. Naročito bih se zadržala na Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske, o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i drugih oblika kriminala.Upravo zbog značaja te saradnje, a pre svega zbog određivanja metoda preventivnog delovanja u cilju smanjenja stope kriminaliteta, ali i procesuiranja učinilaca krivičnih dela.

pomoć Međunarodne zajednice i zaključivanjem ovakvog sporazuma Republika Srbija će raditi na razvijanju potencijala za jaku borbu protiv organizovanog kriminala i to jačanjem saradnje, najpre na nacionalnom i regionalnom nivou, ali kroz ovakve sporazume i na međunarodnom nivou, jačanjem kapaciteta državnih organa koji učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala, usklađivanjem našeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima, primenom preventivnog i reprezentativnog delovanja u efikasnijoj borbi protiv organizovanog kriminala.U članu jedan sporazuma taksativno su navedena krivična dela čije učinioce će nadležni organi sprečavati u izvršenju, kao i neke aktivnosti koje će činiti osnov saradnje nadležnih organa Republike Srbije i Republike Poljske.Podsećanja radi, u periodu od 2014. godine kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade, pa do pred kraj 2016. godine stopa opšteg kriminala smanjena je za više od 8%. Što se tiče borbe protiv trgovine drogom, zaplenjeno je više od pet toga opojnih droga, uhapšeno je više od 200 članova različitih kriminalnih grupa koje pripadaju organizovanom kriminalu.Sa druge strane, povećan je broj zaposlenih koji rade na suzbijanju organizovanog kriminala, otvorene su i nove policijske stanice i na taj način je pokrivena veća teritorija i na taj način se štiti veći broj građana.U

državnih organa koji su nadležni kako bi se dostigao najviši nivo u borbi protiv organizovanog kriminala. Takođe, donet je i Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela.Jako dela.Jako je važno podržati predloge kao što su ovi koji su danas pred nama, jer organizovane kriminalne grupe vršenjem krivičnih dela imaju veoma štetan uticaj na privredni i ekonomski razvoj naše zemlje. Finansijska šteta koju organizovani kriminal može da nanese je ogromna, a u vezi sa njim se uvek postavlja i pitanje bezbednosti u našoj zemlji. Organizovane kriminalne grupe se radi svog delovanja povezuju najpre u našoj zemlji, onda i regionalno i na kraju imate jedan međunarodni problem na čijem sprečavanju i rešavanju treba raditi.Kako je Narodna skupština nadležna da potvrđuje sporazume kada je to zakonom predviđeno, koristim priliku da koleginice i kolege narodne poslanike pozovem da podrže ove predloge u danu za glasanje, što ću ja svakako učiniti. Hvala.

gospodo iz Ministarstva, danas ću govoriti o dva zakona. Međutim, pre nego što krenem sa izlaganjem želela bi samo da se zahvalim svim građanima Srbije na ubedljivoj pobedi za našeg predsedničkog kandidata, pa i nešto što se ne može sakriti, nisam maliciozna, samo čestitam svim građanima Srbije koji su prepoznali domaćinsku politiku.(Vojislav

Samo vi nastavite.)Prvi zakon je Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o Evropskom-šumarskom institutu, skraćenica EFI. Konvencija o Evropsko-šumarskom institutu, koja je usvojena u Finskoj 2003. godine. Državna Državna zajednica Srbije i Crne Gore takođe je potpisala sporazum 2003. godine, međutim, nažalost raspadom ove zajednice trebalo bi da danas ratifikujemo konvenciju, što ćemo sa velikom željom i očekivanjima i uraditi.EFI je međunarodna organizacija koja okuplja 25 država do 2013. godine. Od 2013. godine do 2017. godine ovoj organizaciji se pridružilo još sedam zemalja sa 115 saradnika i ne samo to, postoji pet regionalnih kancelarija sa sedištem u Barseloni, takođe postoji kancelarija za vezu, u Briselu. Znači, potpuno dobro raspoređene po svim gradovima.Zašto je dobro biti u ovoj organizaciji? Pre svega, jer se ovde kreiraju politike, kako regionalne, tako i evropske politike. Dobro je biti na izvoru informacija i dobro je razmenjivati istraživačke radove.Ono što je dobro i što treba istaći je da iz budžeta Republike Srbije ne ide ni dinar ovoj organizaciji i ono što još treba istaći je da od institucija koje su pridružene ovoj konvenciji su Šumarski fakultet iz Beograda, zatim Institut za šumarska istraživanja, kao i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iz Novog Sada.Drugi zakon o kome ću govoriti je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Rumunije, o socijalnoj sigurnosti. Naime, do 2016. godine je važio zakon od pre 40 godina, koji je bio poprilično sužen, jer se bavio samo zdravstvenom zaštitom i konkretno ticao se samo hitne i neodložne medicinske pomoći.Danas donosimo jedan evropski moderan zakon, pre svega human koji se tiče objedinjene zaštite kompletne socijalne zaštite. Znači, nemamo samo zdravstvenu zaštitu nego imamo i dodatak za decu, zatim povrede na radu, sve vrste invaliditeta. Znači, jedan moderan zakon, pre svega human.Ono što je najvažnije što treba istaći je da je velika fluktuacija između Republike Rumunije i Srbije što se radnika tiče. Ovim zakonom će biti pokriveni svi radnici. U Rumuniji trenutno živi oko 23.000 ljudi iz Srbije i svi će biti pokriveni socijalnom zaštitom.Ono što još treba istaći je da ovaj zakon u sebi sadrži i sporazum koji se tiče migranata, takođe nešto što je humano. Pokazali smo primer dobar u praksi kako se treba ponašati prema migrantima i kako treba voditi odgovornu socijalnu politiku. Bravo za Vladu Republike Srbije.Ono što je mene fasciniralo je jednak tretman za sve državljane obe države, znači, kako se tretiraju Srbi u Rumuniji tako će se tretirati i njihovi državljani u Republici Srbiji.Šta još treba istaći? To da se sva vrsta nadoknade isplaćuje u mestu prebivališta. Ono što je najvažnije je da se sabira staž. To znači ako neko želi da ode u penziju, a nema dovoljno radnog staža u Srbiji, radni staž koji je ostvario u Rumuniji će biti sabran. Humano, lepo, brzo, odgovorno. Uostalom, mi smo zemlja pristupnica Evropske zakone koji zadovoljavaju sve kriterijume.Šta treba još istaći? Takođe, ovim su pokriveni i turisti koji se slučajno ili namerno nađu u obe države. Mi imamo sporazume napravljene sa 28 država, svaki dan idemo ka novim sporazumima. Zašto je to dobro? Zato što jačamo spoljnu politiku. Mi pravimo prijatelje, ne pravimo neprijatelje i to treba podržati.

Hvala uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih nacija o promeni klime potvrđuje se međunarodni ugovor kojim se obezbeđuje kontinuitet u borbi protiv klimatskih promena na globalnom nivou. Doha amandman na Kjoto protokol utvrđuje obaveze smanjenja emisije atmosferskih gasova sa efektom staklene bašte za period od 2013. do 2020. godine u državama koje su dobrovoljno isti prihvatile.Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime trenutno broji 196 članica, dok nastavak Kjoto protokola do 2020. godine do sada su prihvatile 34 države. Osnovni cilj Konvencije je da obezbedi stabilizaciju atmosferske koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Način postizanja ovog cilja za period od 2008. do 2012. godine bio je utvrđen Kjoto protokolom u kom su bile kvantifikovane obaveze smanjenja atmosferskih gasova za 38 zemalja i to je u proseku za 5% u odnosu na referentnu 1990. godinu.Republika Srbija nije imala obavezu kvantifikovanog smanjenja atmosferskih gasova, što implicira izostanak obaveze i u periodu nastavka Kjoto protokola. koje je nalagao protokol nisu bile dovoljne za trajno postizanje ciljeva Konvencije. Štaviše, merenja pokazuju da ukupna globalna emisija i koncentracija gasova u atmosferi počev od 1970. godine konstantno raste. Godina 2015. je globalno bila najtoplija godina od kad postoje merenja, a deset najtoplijih godina zabeleženo je od 2000. godine. Ovakvi trendovi imali su za posledicu povećanje intenziteta elementarnih i prirodnih nepogoda.U periodu od 1960. do 2012. godine na teritoriji Republike Srbije došlo je do značajnog porasta srednje maksimalne i minimalne dnevne temperature u proseku za 0,3 stepena Celzijusa po dekadi na godišnjem nivou. Najtoplija godina bila je 2000, zatim 2008, 2007. Ovakva situacija imala je veliki uticaj na klimu na našim prostorima. Imali smo 2012. godine sušu koja je doprinela smanjenju prinosa nekih useva čak i do 50%. Procene pokazuju da su suše 2000, 2003, 2007. i 2012. godine izazvale materijalne štete veće od 3,5 milijardi evra. Takođe, u 2014. godini imali smo poplavu čija šteta je procenjena na 1,5 milijardi evra. evra. Imali smo i materijalne štete od posledica šumskih požara u periodu od 2000. do 2009. godine koje se procenjuju na preko 300 milijardi evra.Što se tiče budućnosti u Srbiji, i dalje se može očekivati porast temperature, i to za period od 2011. do 2040. godine i do 9 stepeni Celzijusa. Takođe se očekuje i smanjenje količine padavina, što će najviše pogoditi prinos kukuruza do 2030. godine. Očekuje se smanjenje od 58%, a potencijalno smanjenje prinosa pšenice iznosiće do 16%.Kako 16%.Kako bi se ovo sprečilo, pored aktivnosti na nacionalnom nivou, potrebne su akcije i na globalnom nivou koje predviđa Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. S obzirom na njen osnovni cilj, bilo je neophodno obezbediti kontinuitet akcija na smanjenju emisije atmosferskih gasova nakon isteka Kjoto protokola 2012. godine, odakle je i proistekao Doha amandman na Kjoto protokol za period od 2013. do 2020. godine, koji su, kao što sam rekla, do sada prihvatile 34 države. Takođe, 2015. godine usvojen je Sporazum iz Pariza koji je praktično pravni nastavak Doha amandmana, odnosno Kjoto protokola. Ovaj sporazum odnosi se na period posle 2020. godine i on obavezuje sve članice Konvencije na smanjenje emisije atmosferskih gasova koji stvara efekat staklene bašte.Za potrebe usvajanja ovog sporazuma države su bile pozvane da dostave svoje nameravane nacionalno određene doprinose smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, što je između ostalog i Republika Srbija dostavila. Ukupno smanjenje emisije gasova do 2030. godine koje može biti postignuto u našoj zemlji je 9,8% u odnosu na emisiju iz 1990. godine.Iz svega što sam do sada navela, kako bi se obezbedio dalji ekonomski rast, ali i osigurala budućnost planete, neophodno je ograničiti rast temperature na globalnom nivou. Naučno je pokazano da je potrebno ograničenje rasta globalne srednje temperature do kraja veka na ispod 2 stepena Celzijusa u odnosu na nivo pre industrijske revolucije, što implicira nastavak primene Kjoto protokola kroz Doha bih da prihvatanje ovog amandmana nema negativne posledice po našu zemlju, kao i da nije uvedena obaveza smanjenja emisije gasova. Zakon o potvrđivanju Doha amandmana na Kjoto protokol istovremeno daje veće mogućnosti korišćenja finansijskih sredstava iz multilateralnih i bilateralnih fondova za potrebe borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou.Prihvatanjem ovog amandmana Vlada Republike Srbije pokazuje posvećenost ispunjenju obaveze iz međunarodnih ugovora, u konkretnom slučaju Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime. Hvala.

i objedinili raspravu tako da je nemoguće zapravo voditi raspravu o svim tačkama, opredelio sam se da govorim o onome što smatram da je u ovih 16 tačaka potencijalno najopasnije. To je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative u Beogradu.Vidite kakve se neverovatne stvari ovde dešavaju. Ovo je nešto što se kuva punih 14 godina. To je prvi indikator velike opasnosti koja iz toga preti. Još u tekstu nema ništa konkretno. Četrnaest godina se nešto zakulisno kuva i sada se došlo do toga da se zna koje su države u to uključene,

i Moldavija, ne znam zašto Moldavija.To su zemlje koje su organizovane da udruže svoje napore i sprovedu zajedničkim snagama reformu obrazovnog sistema. Šta to da reformišu? Da li strukturu obrazovnog sistema? Da li njegovu podelu na tri osnovna nivoa obrazovanja? Da li nastavne planove u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima? Da li nastavne programe? O tome još za 14 godina ni jedne reči nema, ali se već ovde određuje kakav će biti status tog internacionalnog sedišta u Beogradu, maltene status biće kao i status pripadnika NATO pakta po IPA sporazumu. Imaće sve imunitete, diplomatske privilegije, a država se obavezuje i da im svake godine u nedefinisanom obimu finansijskih sredstava potpomaže rad.Šta

Treba njihovi stručnjaci da uče iz prakse i iz iskustava razvijenijih zemalja koji imaju efikasnije obrazovne sisteme. Šta tu ima da se usaglašavaju stručnjaci iz Srbije i Albanije, iz Hrvatske i Crne Gore, iz Makedonije i BiH? O čemu oni O čemu oni da se sporazumevaju?Prvo, nisu dostigli ni u astronomiji, ni u atomskoj fizici, ni u

i to ako treba nekoga da uče da bi reformisali naš sistem treba da uče od onih koji su tu najviše napredovali. Međutim, ne interesuje njih ni fizika, ni astronomija, ni hemija, ni biologija, njih interesuje srpski jezik, književnost, istorija, kultura i umetnost.I šta je zamisao? Kroz jednu visoko birokratizovanu instituciju, jer ovde kako nam je ta institucija predstavljena, ovo je viši stepen birokratizacije, nego onaj koji je uobičajen za EU. Oni Oni će da nam nametnu proizvoljno i naziv našeg jezika i naše pismo

To nam spremaju.Nemaju šta drugo da spreme, jer je reč o jeziku koji je isključivo srpski i sva lingvistika 18, 19. i 20. veka saglasna je da je štokavski i srpski jezik, Hrvati su u 19. veku napustili svoj jezik, imali su čak dva jezika, čakavski i kajkavski, jer su ranije prisvojili jedan deo slovenačke etničke strukture, prozvali ih Hrvatima kajkavski jezik preuzeli. Odrekli su se i čajkavskog i kajkavskog, preuzeli srpski kao svoj književni jezik, pa ga odmah zagadili u nazivu. Umesto da bude srpski, prozvali su ga srpskohrvatski. Tu je i Vuk Karadžić bio neoprezan jer je učestvovao u tom famoznom Bečkom dogovoru 1850. godine zajedno

su dakle prisvojili srpski jezik kao svoj i odmah počeli da ga falsifikuju, da izmišljaju nove reči i kovanice da bi se što više razlikovao

imamo realizovan politički projekat bosanskog jezika. Zašto ne bošnjačkog, to nisu do kraja objasnili, prozvali su ga bosanskim. Zato što je još u vreme Kalaja i Austrougarska imala nameru da bosanske Srbe odvaja od srbijanskih, pa im je jezik nazvala bosanski i celo mu gramatiku štampala.Na kraju, evo nam i crnogorskog jezika. U tom izmišljenom jeziku nije im dovoljno 30 slova, nego imaju 32, 34, jer kako bez novog slova da kažu „šjekira“ „šjeme“ i slične stvari. I kome god padne na pamet može da izmisli svoj jezik, a sve zato da se stvori što više argumenata da se taj jezik ne naziva srpskim i to je radio i Haški tribunal. Umesto na srpskom jeziku, dokumenta koja smo primali dobijali smo na bhs-i, bosansko-hrvatsko-srpskom. Tako su ga oni zvali.Šta žele da nam urade na području književnosti? Ogromnu srpsku narodnu književnost ali i autorsku književnost da pretoče, ako već ne mogu potpuno da otmu iz srpskog miljea da pretoče u neku zajedničku.

NJegošu poriču srpstvo, falsifikuju iz njegovog dela sve ono što je srpsko i pretvaraju ga nasilno u tog kominternovskog Crnogorca.Šta nam spremaju na području istorije. I, tu pokušavaju raznorazne falsifikate da uvedu.

Istoriju iz Drugog svetskog rata, da dodatno okleveću četnike kao fašiste iako su oni prvi podigli ustanak i Tito do 1944. godine nije smeo da priviri u Srbiji, iako su se oni samo dosledno borili protiv Nemaca i drugih okupatora, a Tito je sklapao pismene sporazume sa Nemcima

žele da nam falsifikuju najnoviju istoriju, istoriju građanskih ratova na području bivše Jugoslavije devedesetih godina. Taj posao je započeo Haški tribunal. Sve haške presude su zasnovane na falsifikatima da su Srbi izazvali rat, da su ugnjetavali druge narode, da su se borili za „Veliku Srbiju“. Ne shvataju oni uopšte šta je projekat „Velike Srbije“, da je projekat „Velike Srbije“ projekat zajedničke države Srba pravoslavaca, Srba katolika, Srba muslimana, Srba protestanata, Srba ateista. To je daleko od njihovog mozga.Oni su tamo potencirali da su Srbi hteli da unište sve oko sebe, pa ako ne genocidom, onda istrebljenjem ili nekim drugim oblikom zločina protiv čovečnosti.

Republika Srpska Krajina je bila država, međunarodno nepriznata, ali država. Ja se pozivam na presudu Međunarodnog suda pravde

To međunarodno priznanje donosi određene privilegije i povlastice u međunarodnim odnosima i nije, što se tiče opstanka same države, ni naročito važno, jer država opstaje silom kojom raspolaže da bi sačuvala svoje granice i svoj poredak.Sad bi da to potpuno zatru, da je to pobuna lokalnih Srba inicirana iz Beograda, da bi se hrvatskom narodu onemogućilo da stekne dugo željenu nezavisnost i samosvojnost. A, to što su Hrvati prisvojili više od milion Srba katolika

sam koji su potez napravili neki od idejnih protagonista ovakvog projekta. Oni su počeli da pišu zajedničku istoriju balkanskih naroda, pa iz te istorije da brišu sve ono što im nije bilo po volji, da bi se Srbi predstavili osvajačima i nakon Prvog svetskog rata, da bi svoje imperijalne ambicije ostvarili ugnjetavanjem i Hrvata i Slovenaca i bosanskih muslimana i Makedonaca i Albanaca na Kosovu i Metohiji itd, čak i Crnogoraca, iako ogromna većina ljudi rođenih u Crnoj Gori i danas smatraju da su Srbi i nemaju šta drugo da budu. Ko nije Srbin u Crnoj Gori? Samo onaj ko strepi da mu državnu platu ne otme Milo Đukanović,

koji je njima tuđinski. Oni ne žele da pišu izmišljenim jezikom, niti da unose nova izmišljena slova, bez ikakve fonetske potrebe. I uđe u NATO. I svi oni koji budu prolazili kroz ovo, kandidati su za NATO. Uostalom, struktura obrazovanja ovog sekretarijata u Beogradu mnogo podseća na strukturu NATO pakta, samo što još nemaju zamišljene oružane formacije. Ne bi me iznenadilo da i to ostvare, pa da te njihove oružane formacije idu po školama i zavode red.Šta red.Šta mi imamo da razgovaramo sa albanskim stručnjacima za školstvo o zajedničkoj reformi obrazovnog sistema? Nemamo o čemu da razgovaramo. Ali je cilj ovde da se na falsifikatima zasnovana albanska istorija, koja ne postoji, predstavi kao istorija balkanskih naroda, da se zatre sve što je srpsko u Makedoniji. Ono je zatrto tamo u literaturu, ali ostalo je u arheološkim nalazima. Gde god zabodete ašov u Albaniji, sve do Drača, možete iskopati samo tragove srpske državnosti i srpske kulture i civilizacije.Jedan mali kvadrat u okolini Koljče, jel se Koljča zove, Nataša? Pomaži mi malo, vidiš da je komplikovana situacija. Tu su živeli Albanci kao planinsko pleme. Do Drača je bila srpska država, a u Draču su živeli Latini i drački vojvoda u jednom trenutku je postao ugarski kralj i krenuo da preuzme presto, a negde usput stradao, i to baš negde na hrvatskom području, Karlo Drački, čini mi se da se zove. Da je ministar prosvete ovde, ne bi imao pojma da mi ovde pomogne nešto, nema pojma.E, da vam još kažem, sutra ćemo podneti zahtev, valjda ćemo dobiti dovoljno potpisa, za smenu ministra prosvete. To smo danas pripremili, očekujemo dovoljno potpisa da dobijemo.Imam ja onih

a kao šef poslaničke grupe imam pravo da i to koristim. Takva je bila praksa ovde, i ranije sam koristio deo tog vremena koje pripada našoj stranci.Evo, Maja opet ne da. Kad je budemo smenjivali, ko će joj biti kriv. Možda Možda je žrtvuju i njeni ako budu imali viši interes. Nikad se to ne zna unapred. Nećemo otkrivati tajnu da će Maja biti žrtvovana.

Zahvaljujem.Četrdeset sekundi za odbrojati 40 dana u kojima ova Vlada pada, tako da, sve što možemo reći je da se nadamo da će buduća Vlada u ekspozeu pogledati naše diskusije u toku ove rasprave i u toku eventualno drugih rasprava, ako ih bude u sledećih šest nedelja koliko Vlada bude padala do formalne ostavke predsednika Vlade i da će bar u Zakonu o ministarstvima, budućem, uneti nešto od ponuda, predloga, razmišljanja i perspektiva koje smo podelili tokom ove sednice.Nije to neobično da Vlada koja je pala radi i ponaša se kao da joj nije ništa i da je sve kobajagi i često biva da to bude manje štete nego kad je Vlada za ozbiljski. Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, nisam dobio odgovor ni na jedno pitanje koje sam postavio uvaženim ministrima u vezi sa ozbiljnim primedbama koje sam izneo na sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Katar o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Niko mi nije odgovorio na pitanje kakva to ulaganja planira država Srbija u Katar. Kakav je to naš interes da imamo uzajamna podsticanja i zaštite ulaganja?Niko nije odgovorio zašto je u ovom sporazumu preširoko i pravno netačno definisan pojam ulaganja i protivno Zakonu o ulaganjima uneta u pojam ulaganje tzv. komercijalna potraživanja koja imaju jasnu posledicu da neko može da zloupotrebi ovaj sporazum. Niko nije odgovorio na pitanje kako ste i zašto pogrešno i preširoko definisali pojam ulagača iz čega na ovaj način direktno se unosi mogućnost da multinacionalna kompanija koja je osnovana u trećoj zemlji, a ne u onoj koja je strana ovog sporazuma, može da se poziva na zaštitne klauzule ovog sporazuma. Niko nije odgovorio na pitanje zašto nisu unete odredbe o merodavnom pravu po kojima bi se na rešavanje spora primenjivalo pravo države ugovornice koja je strana u sporu i na čijoj je teritoriji izvršeno ulaganje, uključujući i njena pravila u sukobu zakona.Na ove konkretne primedbe, osnovane primedbe zbog kojih, naravno, poslanička grupa Dveri neće glasati za ovaj sporazum, jer je ovo samo jedan u nizu sporazuma koji je jedino u interesu stranih kompanija i stranih država koje žele da

mu ja poklonim neku sekundu? **Maja Gojković** Znate šta, niti sam ja neko ko meri vreme, niti sam osoba sa kojom ćete se raspravljati. Za godinu dana ste valjda shvatili ko meri vreme. Prema tome, toliko koliko imate vremena, niko drugi se ne buni. Stalno imate neku paranoju da neko nešto uzima. Znate koliko me interesuje koliko imate minuta i da li ćete govoriti deset sati ili 15 sekundi. Znači, kucate na pogrešna vrata.

Ne dozvoljavam da me vređate. Možete sve politički da mi govorite, ali da ja nešto kradem, to ne dozvoljavam.(Boško Obradović:

Zahvaljujem.Teško je govoriti posle ovoga, ali ću probati. Ja podržavam gotovo sve sporazume. Meni je posebno zanimljiv Kjoto protokol zbog klimatskih promena i zbog šteta koje su nastale. Ukoliko hoćemo da beremo, moramo da posadimo, ali to i klima mora da isprati. Ukoliko želimo da jedemo ukusan hleb, moramo da zasejemo pšenicu.

…Dakle, ukoliko želimo da jedemo ukusan hleb, moramo zasejati pšenicu. Ukoliko hoćemo da jedemo meso, moramo uzgajati stoku, moramo imati žitarice,

neki zasadi su postradali, negde će rod biti manji, i to je ono zbog čega ja žalim i podržavam ovaj sporazum koji se tiče Kjoto protokola.Što se tiče duvana, takođe i to podržavam. Dužan sam jednu ispravku gospodinu Pernaru. Jesmo mi sprečavali protivzakonitu trgovinu duvanom, jesu neki ljudi hapšeni po Pećincima, ali su i procesuirani i dokazano je za pojedince za koje je on rekao da se se bave švercom duvana, da to nije tačno, nego da je duvan uzgajao na svojoj njivi. Radi pune istine, ali smo mnoge uzgajivače duvana u Sremu našli da su to švercovali, prodavali po pijacama i da vam kažem da svaka šteta po kilogramu duvana zadržava negde oko 100 evra, što u akcizama, što u PDV.Dakle, ukoliko Vlada uhvati 40 tona duvana u švercu, onda to

Zahvaljujem se, predsedavajuća.Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, danas da završimo debatu u jednom tonu u kojem treba reći da su ovi sporazumi rezultat rada Vlade u prethodnim godinama sa sprovedenim ekonomskim reformama, ali odgovornom politikom koju je vodila u odnosu na spoljnu politiku i unutrašnju i kao takvu političku platformu koja je ponuđena građanima Srbije, koja je dobila preko dva miliona glasova.Ono što treba reći prethodnim govornicima i istaći da Katar nije Republika, već država koja je monarhija i koja spada u red država koje su priznate od strane strane Srbije kao partnera sa kojim treba sarađivati. Zbog toga sporazumi koji se ratifikuju danas pokazuju da mi imamo prijatelje ne samo na zapadu, već i na istoku, ali i u državama koje su monarhije ovoga tipa, kao što su Emirati. Ono što treba reći danas jeste da su mnoge države

je odraz današnje sednice svetlo pod kojim se održavaju uopšte današnje aktivnosti u parlamentu i pokazuju da mi završavamo ove predsedničke izbore u saglasnosti sa građanima Srbije i njihovom ocenom da Srbija treba da ima jednog predsednika, kao što je dosadašnji premijer ove Vlade bio.Vlada neće pasti zbog toga što nije dobro radila, kao što su neki naveli ovde, već zbog toga što premijer prelazi na novu funkciju, a to je predsednik Republike Srbije. Zbog toga u danu za glasanje treba podržati ove predloge zakona kroz ratifikaciju sporazuma, jer su mnogi sporazumi u vreme bivšeg režima potpisani. To znači da nisu mogli da budu ratifikovani, jer obe strane nisu mogle da nađu način da sprovedu te zakone u praksi i zbog toga su tek danas došli na ratifikaciju u Skupštinu. Stoga pozivam sve druge stranke da podrže ove predloge zakona, jer oni će doneti dobro svim građanima Srbije. Hvala. **Maja Gojković** Zahvaljujem.Zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres.Pošto smo obavili pretres, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o predlozima ovih

tačka - Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.To je predlog koji je podneo

članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Ppredlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa DJB.Da li predlagač Saša Radulović želi reč?

Hvala, poštovana predsednice.Kolege poslanici, ovo je uobičajena tačka dnevnog reda kada dolazi do promena u sastavu poslaničkih grupa, da li zato što neki poslanici odlaze sa svoje funkcije, dolaze neki novi, ili se određeni poslanički klubovi menjaju u svom sastavu. Ono što želim da kažem, mislim da nije u redu pristupamo ovim izmenama, kada je ovaj drugi slučaj u pitanju, odnosno kada se menja broj poslanika u poslaničkim grupama. Naime, kada smo izabrali sastave odbora na početku ovog mandata u poslaničkim grupama je bilo 247 poslanika, u 17 poslaničkih grupa, napravljena je neka matematika koliko svaka poslanička grupa treba da ima članova odbora po toj matematici, uz manje ili veće nezadovoljstvo, sve poslaničke grupe su dale svoje predloge.Danas je situacija drugačija. Danas imamo 14 poslaničkih grupa, a u njima učestvuje 236 poslanika, odnosno imamo 14 samostalnih poslanika, i ona matematika od pre godinu dana, odnosno malo manje, sa početka mandata, nije ista kao i danas. Mislimo da je možda potrebno da se sada uradi promena u odnosu na onu situaciju koja postoji danas, u odnosu na ono što je bilo pre godinu dana. To je načelna zamerka. Ovo je tačka o kojoj ovde u plenumu o tome možemo da razgovaramo. Nemamo prilike da na kolegijumima Skupštine, ili negde, možda razgovaramo o tome.Još jednom želim ovom prilikom da iskažem nezadovoljstvo moje poslaničke grupe, verujem i svih kolega poslanika iz opozicije, činjenicom da od 20 skupštinskih odbora samo u dva odbora predsedavaju poslanici iz opozicije. Znači, to je daleko od odnosa snaga u ovom Parlamentu.Ono što me posebno brine, i zašto to ističem, zato što se danas, ne u ovoj tački dnevnog reda, nego u sledećoj, koja se bavi ovim izmenama i jedan član odbora koji je ujedno i predsednik odbora iz redova opozicije, predsednik Odbora za evrointegracije menja. menja. Ne znam da li će makar u tom odboru se nastaviti sa jednom dobrom praksom da predsednik Odbora za evrointegracije bude iz redova opozicije, ili će se i to onako, na brzinu, bez neke velike priče i govora u javnosti promeniti.Tako da, moj apel vama, pre svega znači rukovodstvu Skupštine, da inicira dogovor između šefova poslaničkih grupa da se vidi da li je ovaj odnos i predstavljanje svake poslaničke grupe u odboru adekvatan danas, posle svih ovih izmena koje su se desile u poslednjih godinu dana, i da ga prilagodimo ovoj situaciji u kojoj danas radimo. Hvala.

kao šef poslaničke grupe, imam pravo na 20 minuta i trudiću se da svih 20 minuta iskoristim, a vi strepite da ovi ne dođu danas ranije nego ću tebe čuvati Marjane, ti si pod mojom zaštitom.Dame i gospodo narodni poslanici, mi imamo i danas veliki problem pred sobom iz jednostavnog razloga što nemamo Poslovnik o radu Narodne skupštine.

i niste stigli da donesete novi Poslovnik o radu, jer vama odgovara ono što su donele dosmanlije. Vama odgovara obespravljenost opozicije u Narodnoj skupštini.Ko je kriv dosmanlijama što su to uradili i što su to doneli? Niko im nije kriv. Ali, vi ne smete sada da pokazujete toliki stepen samovolje i da kažete jednostavno oni su to jednostavno doneli, šta nas briga, mi primenjujemo. Još stvaralački to primenjujete, pa nadopunjujete vašim nekim sopstvenim idejama koje su veoma kreativne, i često ispamećuju narodne poslanike.Šta su ovde osnovni problemi? Osnovni problem je prvo u tome što poslaničke grupe nisu konstituisane na osnovu izbornih lista. Normalno bi bilo, svaka izborna lista da ima svoju poslaničku grupu, a ne nabiju se svi na izbore, ne bi li zajedničkim snagama prešli onaj cenzus od 5%, pa onda posle razvi se u strelce, pa od jedne izborne liste, ovamo 10-ak poslaničkih grupa. To je flagrantno kršenje skupštinskog prava. „Skupštinsko pravo kao posebna grana prava“ od Lazara Markovića je razvijano u srpskoj teoriji, u vreme komunizma je bilo potpuno zapostavljeno, ponovo se naziru pokušaji ozbiljnih ljudi da ga obnove i dalje razviju.Drugo, ovde postoji problem krajnje nemoralnih ljudi koji napuste političku partiju, na čijoj su listi izabrani, ili koji su izbačeni iz te partije, a zadrže poslanički mandat. Kao da im je to babovina. Poslanički mandat je stečen na poslaničkoj listi određene političke partije ili grupe građana. Naš Ustav je propisao da narodni poslanik može svoj mandat da poveri političkoj stranci na čijoj listi je izabran,

ima ustavnu obavezu da vrati mandat. Dosmanlije su pogazile svojim zakonom tu ustavnu obavezu, pa rekli da mandat pripada pojedincu, kao da mu je babovina, ali onda je taj pojedinac trebao sam da finansira svoju kampanju, sam da vodi izbore, sam da organizuje kontrolore, i sve ostalo, a ne politička partija na svojoj grbači iznese i on kaže mandat je moja lična svojina. Vi to tolerišete. Evo, i nama se desilo. Nama su naprednjaci opet potkupili jednog poslanika, nekog Milenkovića iz Žitorađe, Marko Marko Milenković.On im je odigrao tamo kampanju. Agitovao za njih otvoreno u vreme izbora itd. i naravno ja pošaljem trojicu četnika iz Beograda u Žitorađu da mi se vrate sa mandatom. Nisu ni pitali kako da se vrate. Znaju zakon ljudi. Mandat se mora vratiti na jedan od zakonom propisanih uslova, a vi znate šta zakon kaže kada prestane mandat narodnom poslaniku. Jedan od tih uslova i evo mandat je vraćen na najbezazleniji, najbezbolniji uslov.Bilo je i drugih uslova, ne daj Bože, nije trebalo, daleko bilo. Jedino ako slučajno zatreba, da bude neophodno, onda se nema kud. Mandat nam je vraćen, a vama kojima nije vi kukajte, pa opet stavljajte na listu raznu bagru, pa se vatajte za glavu što vam je bagra posle ukrala mandat.Evo, to vam je slučaj sa Čankom. Vi znate da ja nemam šta dobro da kažem za Čanka.(Marko Atlagić dobacuje.)Nemoj to sad Marko Atlagiću, ti si univerzitetski profesor, ne dolikuje ti. Imaš jednu dobru osobinu što si napisao Udžbenik iz političke geografije i meni ga posvetio. Alal ti vera. Morao sam pročitati, jer je meni posvetio. Tu drugu još nisam još video.Dakle, Čanak kakav je da je, možemo sve najgore o njemu misliti, ali ne možemo mu ukrasti mandate. Ali, nije mu trebalo ni dozvoliti da formira posebnu poslaničku grupu ako je išao na koalicionoj listi. Onda su svi oni iz jedne koalicije trebali da budu jednoj poslaničkoj grupi.Ovde izgleda nema načina da se moralni uticaji izvrši i na one koji su ukrali poslaničke mandate. Apsolutno nema. I vi se nekako mirite i vi, socijalisti imate u tradiciji da ste drugima krali mandate, pa ako velite sada i vas snašlo. Vi, naprednjaci tek će vas to snaći polako. Vi ne samo što ste nastavili krađom mandata srpskih radikala, nego ste posle kao Deda Mraz poklanjali svoje mandate drugima, pa kada đavo dođe po svoje odoše ti mandati. Srpski pokret obnove svoje, ovoj svoje, onaj svoje. Videćete na šta ćete svesti.Ovi

putem.Zato mislim da bi morali prvo da promenimo Zakon o izboru narodnih poslanika i da ga prilagodimo Ustavu Srbije, da bi morali da donesemo novi Poslovnik o radu Narodne skupštine i da bi morali da odstranimo iz Narodne skupštine sve narodne poslanike koji su izbačeni iz svoje političke partije ili su sami napustili političku partiju na čijoj su listi izabrani, pa da normalizujemo radu u Narodnoj skupštini.Ovde sam dužan da slušam imena raznih partija. Iznenade me jer nisam znao ni da postoje, imena raznih poslaničkih grupa. Nisam čuo da postoje, a oni dobiju 20 minuta i govore. Ne može to.Imam još 11 minuta i onih 17 to ću vama pokloniti kada dođu ovi spolja. Nećemo još da idemo, ljudi. Da ste Da ste krenuli za mnom bili biste sigurni, a ovako ste se raspršili. Ko zna šta vam se moglo desiti. Neki su preko ograde preskakali tamo. Mogli su bez gaća ostati.Dakle, ostati.Dakle, pokušavam ovde da budem maksimalno konstruktivan i želim da se uozbilji Narodna skupština. Naravno izneću i svoje primedbe na rad predsednika Narodne skupštine kada o njoj bude reči ovde - zašto Narodna skupština ne sme da se podređuje izvršnoj vlasti. To je posebno, ali isto tako važno pitanje.Ovde je reč o tome da Narodna skupština mora da bude samovoljna, zasnovana i na pravnim i na moralnim principima. Ne mogu da shvatim zašto nekoga nije sramota kada je izabran na jednoj listi, a oni ga otpisali ili je sam napustio ili je smenjen i ode on. Ja sam pomogao Marku Milenkoviću da ispadne ovde moralan u odnosu na takve,

razmatrati u skladu sa opštom potrebom da se izvrši revizija svih poslaničkih odbora, skupštinskih odbora jer oni nisu zasnovani na elementarnim parlamentarnim principima. Nisu. Ovde postoji jedna lepa praksa, jedan lepši deo parlamentarne prakse, koji je, gle čuda, u vreme dosmanlija usvojen da na primer u najosetljivijim skupštinskim odborima predsednici budu iz opozicije. Sećam se vremena kada je predstavnik opozicije bio predsednik Administrativnog odbora koji se smatra ključnim, najjačim.

službi bezbednosti biti iz vladajuće stranke. Šta onda on to kontroliše ili ko kontroliše onda te odbore? Kontrola ima smisla ako je neko iz opozicione stranke predsednik pa taj odbor onda poziva šefove raznih službi, pa ih saslušava o određenom pitanju. Videli ste kako se to radi u Američkom kongresu. Valjda ste gledali nekada. Odbor tamo ima velike nadležnosti i svi ministri moraju da se odazivaju na poziv odbora i ostali nosioci javnih funkcija. Kod nas su odbori neki formirani pro-forme da izgleda kao da postoje, a zapravo ne postoje.Ne može vladajuća stranka da lepo sebi prisvoji one odbore koje smatram najlepšim, najvažnijim, najuticajnijim, a opoziciji da dodeli nešto što niko ne smatra naročito značajnim.Ova tačka dnevnog reda trebala bi možda danas da se apsolvira na taj način što bi se prihvatio predlog jer se ne može jednoj stranci uskraćivati pravo na članstvo u skupštinskom odboru zato što joj je ukraden mandat, ali bi mnogo pametnije bilo da mi to pitanje načelno usaglasimo sa principima parlamentarnog prava i da ista pravila važe za sve i onda je već potencijalno mnogo bolja atmosfera u Narodnoj skupštini.Ako se rad Narodne skupštine zasniva samo na progonu opozicije, na šta liči taj rad ili ako će poslanici vladajuće većine da hvale svog premijera, svog predsednika Republike, svog predsednika stranke, da mu se zaklinju na vernost pa da pozivaju i Katar da krene tim demokratskim primerom, da i Katar organizuje svoje izbore pa da od nas nauči kako se to

mi smo ovde, srpski radikali, žrtve progona i juče i danas. Juče je došao red na mene da govorim, reč je data narodnom poslaniku vladajuće stranke. Sve vreme sam držao ovde uključen mehanizam, čak su me upozoravali da to Maja s vremena na vreme izbriše, pa da moram ponovo, pa sam radio ponovo i na kraju nisam mogao da govorim.Danas nam oteste, nije to ukradeno, ukradeno je kad se ne vidi, a vi ste nam oteli danas 17 minuta, to je oteto. To je teže krivično delo od krađe po zakonu, ali s moralnog aspekta je manje teško nego krađa. Krađa se u moralnom pogledu smatra nečim

Majo.Ko otima, taj potencijalno nekad može i da ukrade, jer počinje da gubi moralni kompas, ali otimanje je razbojnički

a što se tiče izlaska iz zgrada Narodne skupštine, evo, ja vam nudim svoju zaštitu. Niste mi naročito dragi, niste mi ovako po volji, ali sam spreman svakome da obezbedim zaštitu da prođe kroz centar grada u sigurnim rukama.

o kojima je ovde bilo reči iz prostog razloga što se time, zapravo, vraća pažnja javnosti na značaj državne institucije i ovog uvaženog Doma u kome sedimo.Ako, da tako kažem, krađa poslaničkih mandata, kao i krađa odborničkih mandata, koja se dešava širom Srbije u Srbiji postanu nešto što je normalno, onda u Srbiji politika i demokratija više apsolutno neće biti normalna. Zaista je krajnji čas da svi zajedno, rekao bih, ako hoćemo da budemo pošteni, a to je dobra provera svih nas ovde prisutnih, treba da ustanemo zajednički protiv bilo kakvog preimenovanja izborne volje građana Srbije nakon izbora, time što neko izađe na jednoj izbornoj listi i osvoji poslanički mandat pre izbora, a onda posle izbora promeni svoje mišljenje i ode svojim političkim putem.Da bi otišao svojim političkim putem svako onaj ko nije zadovoljan svojom političkom opcijom treba da se lepo sam kandiduje na sledećim izborima, proveri izbornu volju građana Srbije i na osnovu toga osvoji svoj poslanički mandat i onda je to pošten poslanički mandat.Ovako imamo situaciju da zaista se zloupotrebljava jedan Zakon o izboru narodnih poslanika po kome je poslanik, kako se kaže, vlasnik svog mandata. Šta smo time zapravo mi dobili ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Dobili smo pijacu, dakle mandati su na prodaju, mandati se kupuju, mandati se preprodaju, mandati se prenose iz jedne u drugu stranku, iz jednog poslaničkog kluba u drugi i mi imamo situaciju da je politika u Srbiji postala jedna pijačna kategorija, da više u Srbiji ne vrede ni političke ideje, ni političke vrednosti, ni politički moral, ni obećanja građanima pre izbora, već ko da veću cenu ili kako eventualno da preko nečije tuđe grbače dođem do poslaničkog mandata, zloupotrebim ga i onda ga stavim na raspolaganje ko zna kome drugom ili u krajnjem ga zadržim za sebe, kao da sam ga doneo od kuće.To je zapravo ključno pitanje o kome ovde mislim da apsolutno ima osnova govoriti, ne ulazeći u pojedinačni slučaj bilo koje krađe mandata na ovom republičkom ili lokalnom nivou i ne ulazeći u to da je najveći broj ukradenih mandata upravo odnela SNS koja krade mandate širom Srbije, da ne ulazimo sada u te detalje.Ovde govorim zapravo o suštini – ili će politika u Srbiji biti poštena, odgovorna i časna jedna od najvažnijih društvenih funkcija i, da tako kažem, društvenih zanimanja ili ćemo imati tu pijacu u kojoj se preprodaju poslanički mandati.Takođe bih želeo, na tragu onoga o čemu je govorio prethodni govornik, da ukažem i na zaista jedan nepošten i nefer odnos prema raspodeli predsedničkih mesta u skupštinskim stručnim odborima. Zaista bi bio red da opozicija ima mnogo veći broj predsednika skupštinskih odbora i da ima mnogo veću mogućnost da zapravo kontroliše rad Vlade Republike Srbije, jer ne zaboravite poštovane kolege narodni poslanici, jedna od najvažnijih naših funkcija, a to su nas učili na onim prvim časovima parlamentarnog života i rada, jeste kontrolna i nadzorna uloga Narodne skupštine nad radom Vlade.Ministri su po Poslovniku o radu Narodne skupštine obavezni… **Maja Gojković** Poslaniče, znam da ne volite ovo da radim, ali vi ništa o tački dnevnog reda. Ovo nije debata o tome šta vi mislite o političkoj situaciji u Srbiji, ovo je tačka sa određenim predlogom odluke koju nam je predložio poslanik Saša Radulović. Ako mogu da primetim, gospođo predsedavajuća, kada prof. dr Vojislav Šešelj govori 16 minuta šta želi, to za vas nije problem, a kada ja govorim četiri minuta, to je za vas veliki problem. znate, to je velika razlika između poslanika koji zna o čemu govori i poslanika koji želi da govori šta god hoće. **Boško Obradović** Nisam siguran da je to vaš aršin, pre će biti da vam je neko bliži, a neko vam je dalji ili nekog više volite, a nekog manje volite,

Za to treba jedno 16 godina školovanja minimum i to ako baš polažete ispite na vreme. **Boško Obradović** Razumem da vi negujete posebnu bliskost prema Vojislavu Šešelju, ali to ne znači da mene sprečite da govorim. Mogu da vas sprečim, jer ništa ne znate da kažete o tački 13. koja je na dnevnom redu, ništa, ni šta predlažete, ni kako da izmenimo nešto, bar neku dodirnu tačku, da li je trebalo ovo da uradi ili nije trebalo da uradi.

možemo da diskutujemo o tome, ali da bude u okviru tačke 13. **Boško Obradović** Dakle, šta je ideja, da ovako istrošite svih mojih 20 minuta time što mi nećete dati da govorim ili koju ideju imate?

da malo više poštujemo postojeći Poslovnik o radu, od strane predsedavajućeg pa nadalje, a da malo više izbegavamo licemerje po kome se pozivamo da je ovaj Poslovnik o radu donela neka prethodna vlast i da zbog toga treba da ga poštujemo. Kada ste vi bolja vlast od prethodne, što ne napraviti bolji Poslovnik o radu? To je moj predlog.Nemojte biti licemerni pa da vam odgovara jedan loš Poslovnik o radu, kada vam odgovara. Nego lepo predložite novi poslovnik o radu, napravite bolji poslovnik i dokažete na taj način da ste vi bolja vlast. Ako ste vi prihvatili isti Poslovnik o radu kao prethodna loša vlast, to znači da ste vi ista vlast. **Maja Gojković** Poslaniče, Saša Radulović je po Poslovniku o radu predao ovaj predlog.

predlog. **Maja Gojković** Neverovatno. Do sada nismo imali ovakvu raspravu, da neko spori, pa barem to da radite, da sporite poslaniku Raduloviću da ne sme to da radi. Barem to, pa da znamo o čemu ćemo da polemišemo. Ako dozvolite da ja koristim svoje vreme, pošto sam narodni poslanik Republike Srbije i imam vreme koje mi sleduje kao šefu poslaničke grupe, ili ćete mi prosto onemogućiti da govorim? **Maja Gojković** Probajte. **Boško Obradović** Hvala vam.Dakle, već sam na početku ovog svog izlaganja izneo konkretan predlog – da svi mi, aktuelni narodni poslanici i poslaničke grupe u ovom sazivu Narodne skupštine, ustanemo protiv krađe mandata, da zaustavimo krađu mandata, i na republičkom i na lokalnom nivou, da izađemo kao Narodna skupština Republike Srbije sa jedinstvenim stavom da je bilo koji pokušaj prekrajanja izborne volje građana Srbije i krađe mandata i nemoralan i na svaki drugi način sporan, bez obzira što ga brani postojeće zakonodavstvo, koje je napravljeno da bi omogućilo krađu mandata.Jel to konkretan predlog u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda? Jeste. Veoma je konkretan predlog. Dakle, da nam se ne bi dešavalo ovo što nam se dešava, pa zbog toga određena poslanička grupa mora da traži svoje zadovoljenje, da nam se to ne bi dešavalo, mi to moramo jednom da zaustavimo. To možemo da zaustavimo jedino tako što bismo svi zajedno ustali protiv krađe mandata, kako na nivou Republike, tako i na nivou lokala. Da se nikome drugome to ne bi desilo. Jer, to može svima da nam se desi.Vi možda u ovom trenutku imate osećaj da ste najveći, najbolji, neuništivi, da samo vi možete da kradete mandate. Ali, doći će možda situacija u kojoj će neko vama ukrasti neki mandat. E, onda ćete da kukate i da plačete i da se setite ovoga moga predloga, da bi zapravo najpoštenije bilo da niko ne krade mandate. I da svako onaj ko nije zadovoljan svojom političkom opcijom, svojom poslaničkom grupom, svojim liderom stranke, lepo vrati taj mandat, izađe na izbore u drugoj opciji i dokaže da je bolji i da je u pravu. Ovako, vi stojite i legalizujete krađu mandata kao neku pravu stvar, samo zato što vam to u ovom trenutku odgovara. To mislim da je nepošteno. To apelujem na vas, da pokažete tu širinu, da donesemo konsenzus po ovom pitanju, da se dogovorimo da smo svi protiv krađe mandata, na bilo kom nivou u Srbiji, od republičkog, preko pokrajinskog, do lokalnog, da je to nedopustivo, da je to nemoralno, da to nije u redu i da jednostavno treba da se tome suprotstavimo.Da li vi to podržavate ili ne? Evo, veoma jednostavno pitanje za vladajuću većinu. Da li vi podržavate krađu mandata? Da li vi podržavate da jedan narodni poslanik pre izbora uđe u Narodnu skupštinu na jednoj listi, a posle izbora ode u nekom drugom pravcu? Mislim da je to veoma korektno i pošteno i jednostavno pitanje, postavljeno sa moje strane. Ovo je principijelno političko pitanje. Nije stvar vlast-opozicija. Dakle, da li možemo makar oko nekih osnovnih, ključnih političkih tema da postignemo jedinstvo i konsenzus u Narodnoj skupštini Republike Srbije?Kome je u interesu krađa mandata? Ko podržava krađu mandata? Kome je u redu krađa mandata? Ja mislim da niko ko drži do političkog morala na to nije spreman da pristane i ne vidim razlog zašto ne biste podržali ovu inicijativu koju su vam predložila dva šefa poslaničkih grupa, sad, da li opozicije ili, kako god.

Poslaniče, ili ćete pričati o temi ili ću zaista morati da vas prekinem. Moja tolerancija ima jednu dosta fleksibilnu granicu i sad smo blizu da se to istroši.Znači, čuli smo sve što ste imali da kažete mimo teme,

da bih ja zadovoljio vašu potrebu da opozicija ne govori ono što ona misli nego govori isključivo ono što vi mislite, ja vas molim da mi ubuduće vi pišete govore, a ja ću ih pročitati, da se ne biste vi uznemiravali što ja imam drugačije i različito mišljenje od vas.Jer, ako ste toliko uznemireni i ako se toliko unervozite što postoji opozicija, što imamo drugačije mišljenje, što se svi ne slažemo sa vama, što se bunimo protiv vas,

narodni poslanici, ja nisam imao nameru da diskutujem o ovoj tački dnevnog reda, ona je krajnje tehničkog odnosno formalnog karaktera, ali sam se ipak javio za reč zato što su iznete brojne neistine i klevete na račun Srpske napredne stranke.Pre svega, Srpska napredna stranka nikome nije ukrala ni jedan mandat.

Čisto sumnjam da ih je slao, jer da ih je slao, onda Marko Milenković ne bi napisao ostavku u čijem obrazloženju stoji, ako dozvolite da pročitam – ne želim da budem član SRS, poslaničke grupe SRS, niti da sedim sa njima u Skupštini, jer ne cene i ne vrednuju rad i rezultate, već isključivo, kaže se, Vjeričine ulizice i poltrone. Ne želim nikoga da vređam, ovo je samo citat. Sumnjam da bi neko kome nad vratom stoji četnička trojka baš napisao ostavku ovakve sadržine.Ovde se pričalo i o nekim krađama na izborima i o krađi mandata, ponavljam još jednom SNS nikome nije ukrala ni jedan jedini glas. Nismo nikome ukrali ni jedan jedini mandat. To što se neko sada ovde junači, a na izborima je dobio 2,29% glasova ili nešto više od 4% glasova, pa sada hrabri sam sebe, to je legitimno. Protiv toga nemam ništa, ali želim da građane obavestim da ono što su dva prethodna govornika maločas iznela jednostavno ne stoji i da to nije tačno. Ovde se formiraju doduše, poslaničke grupe

ja bih rekao da je to poslanička grupa Vuka Jeremića. Doduše, poslanici koji su u toj poslaničkoj grupi tvrde da nisu poslanici Vuka Jeremića, ali meni se čini da jesu i čini mi se da je na pomolu formiranje još jedne poslaničke grupe, a to je poslanička grupa Saše a to je poslanička grupa Saše Jankovića. Da li će se ona i formirati ili ne, ne znam, ali ni poslanička grupa Vuka Jeremića ni poslanička grupa,

kako su formirana radna tela, kako su formirane stalne parlamentarne delegacije, formirane su na bazi izbornih rezultata, formirane su na bazi broja poslanika u poslaničkim grupama, a to je shodno Poslovniku Narodne skupštine, odnosno izborne liste koje su učestvovale na izborima, što je za poslanike iz opozicije još povoljnije. Ono što je jako važno, održane su konsultacije sa svima onima koji su hteli da razgovaraju. Ovde je problem u nečem drugom. Mi smo se suočavali, konkretno predsednica Narodne skupštine, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić i ja, kao jedan od predsednika poslaničkih grupa, sa tim da neki predsednici poslaničkih grupa nisu hteli da razgovaraju, jednostavno nisu hteli da razgovaraju, zato što su smatrali da im je ispod časti da sa nama o tome vode dijalog, pa su onda slali neke druge narodne poslanike. I to je legitimno. Ali ne stoji to da ih nismo zvali na razgovor. Na razgovor je pozvan svaki predsednik poslaničke grupe, neko se odazvao, neko se nije odazvao. Neko je došao, neko je poslao svoje emisare. Ko je poslat u ime poslaničke grupe, mi smo sa njim razgovarali.Što se tiče konkretno Odbora za kontrolu službi bezbednosti koji vodi gospodin Igor Bečić, mi iz poslaničke grupe SNS smo bili ucenjeni. Dozvolite, niko nema pravo da ucenjuje poslaničku grupu koja ima 102 poslanika, jer onda time vređate izbornu volju građana. Nama je rečeno – ili će taj i taj da bude predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti ili mi nećemo nijednog predsednika u nijednom odboru. Mi smo rekli – ne možemo da razgovaramo jezikom ucena, Odbor za kontrolu službi bezbednosti pripada poslaničkoj grupi SNS. S obzirom na broj poslanika koji imamo, možemo da razgovaramo o mestu predsednika u nekom drugom odboru. Oni su rekli – ne, ili to ili ništa. Jezikom ucena se ne može doći ni do kakvog dogovora, ni do kakvog rezultata i zbog toga imamo ovu situaciju kakvu imamo.Što se tiče predsednika ove druge poslaničke grupe koji je govorio o tome kako SNS navodno nešto krade ili krade glasove ili krade mandate, ta poslanička grupa je dobila mesto predsednika Odbora, ako se ne varam, za dijasporu i za odnose sa Srbima u regionu. Da li je to nebitan odbor, ja ne znam. Ja mislim da su svi odbori podjednako važni i da nigde u Poslovniku ne piše da postoje najvažniji, važni i nevažni odbori. Svi odbori rade svoj posao u okviru svog delokruga. Ova poslanička grupa je dobila mesto predsednika tog odbora, a ima, ako se ne varam, sedam poslanika u poslaničkoj grupi. Sad kad bih hteo da navodim rezultate poslednjih predsedničkih izbora, sumnjam da biste dobili i toliko. Ne biste ni cenzus prešli, ali nema veze.Dakle, hoću samo da kažem, u ime poslaničke grupe SNS, da to ne bi ostalo kao nešto što je istina, a zapravo je brutalna laž i neistina. Niko ovde nije pokraden, niko ovde nije oštećen, ničiji mandat mi nismo ukrali, ničiji glas nismo ukrali. Kad god je bilo ko iz opozicije sa nama hteo da razgovara, mogao je da razgovara, ali ako neko neće da razgovara onda vi ne možete nikoga naterati da razgovara. Ali svako onaj ko je bio spreman da vodi dijalog oko konstituisanja radnih tela i oko stalnih parlamentarnih delegacija, mogao je da vodi dijalog. Neko je hteo, neko nije hteo. Ali ono na šta nikad nećemo pristati, to je da nas bilo ko ucenjuje. Ja ne smatram da je jedan čovek u ovoj sali jedini kompetentan na kugli zemaljskoj da bude predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti i da će biti smak sveta ako baš on ne bude predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti. U ovoj Narodnoj skupštini postoji mnogo odbora, možemo da se dogovorimo oko svega, ali da ucenjujete SNS, to vam to vam nećemo dozvoliti.Što se tiče onoga što je rečeno o tome, i o tome je govoreno sa podsmehom, kako mi navodno držimo neke hvalospeve predsedniku SNS, pa ne, držaćemo hvalospeve vama koji ste osvojili 2,29% glasova, 4% glasova, 1% glasova, narod je prosto oduševljen gde god se vi pojavite. Naravno da ćemo da kažemo da smo zadovoljni, da smo srećni što je novi predsednik Republike Aleksandar Vučić, zato što je narod to rekao na izborima. Od 1990. godine se nije desilo Od 1990. godine se nije desilo da neko na predsedničkim izborima osvoji skoro 56% glasova i više od dva miliona glasova, ako govorimo o apsolutnim brojevima. Šta sad to znači? Da poslanička grupa SNS treba da služi kao vreća za udaranje nekima koji na izborima osvoje nešto što je otprilike malo više od statističke greške? Naravno da nismo vreća za udaranje i naravno da vam to nećemo dozvoliti i svakom prilikom ćemo da kažemo da smo ponosni na činjenicu da je novi predsednik Republike Aleksandar Vučić. Zamislite šta bi bilo da je, nekim slučajem, predsednik Republike neko od prethodnih govornika, šta bi bilo sa ovom državom i šta bi bilo sa ovim narodom i kakva bi nas budućnost čekala.

vređaju, možete da zamislite kako bi vodili državu.Dakle, niko ovde nije pokraden, svi ste vi dobili onoliko koliko vam pripada shodno izbornim rezultatima. E, to što vam izborni rezultati ne odgovaraju, to što vi mislite da vredite više nego što objektivno vredite, to je vaš problem, tu vam poslanička grupa SNS ne može pomoći. Kada pobedite na izborima, onda ćete imati većinu i u odborima Narodne skupštine i imaćete većinu u stalnim parlamentarnim delegacijama, kao što je, na kraju krajeva, danas imate, apsolutnu većinu u svim biračkim odborima na teritoriji Republike Srbije, uključujući i biračke odbore na Kosovu i Metohiji, a pričate o nekim izbornim krađama, i kao što imate apsolutnu većinu i u RIK-u, pa nam neki pa nam neki prete kako će navodno da obore predsedničke izbore time što navodno RIK neće proglasiti pobednika na predsedničkim izborima. Kao da RIK bira predsednika Republike, a ne narod. I to govore oni koji se kunu u srpski narod, u prava naroda, i onda kažu, kad im se ne sviđaju rezultati izbora – ma šta nas briga što sam ja dobio malo više od 2% glasova, neće biti onaj koji je osvojio 56%, nego onaj koga izglasa RIK. Ja sad neću da ulazim u te formalnosti. Protiv odluke RIK-a, naravno, može da donese Upravni sud, to bi bilo neko pravničko cepidlačenje u koje sada ne želim da ulazim.Samo želim da završim. Niko od vas, gospodo, nije pokraden. Nijedan mandat vam niko nije ukrao. Nijedan glas vam niko nije ukrao. To što ste loše prošli na izborima, stavite prst na čelo i zamislite kakvu ste kampanju vodili, bez ijedne političke, bez ijedne ekonomske, bez ijedne socijalne ideje. Svima vama manje-više bila je jedna jedina ideja – „Vučiću, pederu“, „ua, Vučiću“, „mrzimo Vučića“. Kakvu ste kampanju vodili, toliko ste glasova i Arsić** Prvo Vladimir Orlić, povreda Poslovnika. Hvala gospodine predsedavajući, ja sam dugo u sistemu.Ono što sam želeo da kažem odnosilo se na izlaganja koja su bila pre izlaganja dr Martinovića. Znači, ono što smo slušali pre nego što je predsednik naše poslaničke grupe dobio reč, bilo je verujte mi potpuno suprotno onome što je predviđeno članom 106.Pomenuo je predsednice, ali mislim da na ovome moramo da insistiramo da bi ovo moglo da ima bilo kakvog smisla. Član 106. kaže – samo u skladu sa onim što je predviđeno dnevnim redom.Pre nego što je reč dobio Aleksandar Martinović, više od 30 minuta najispraznije, najbesmislenije rasprave smo imali od kada je počeo ovaj saziv, jer nije bilo u skladu sa članom 106, jer nije bilo u skladu sa dnevnim redom, nego kako, po sistemu dobro jutro čaršijo na sve četiri strane. Jedan, pa drugi predsednik poslanike grupe se javlja da bi ubio vreme, da bi se zabavio i onda priča sve što mu na pamet padne. Jel tačka dnevnog reda ili nije tačka dnevnog reda pitanje Poslovnika? pošteno. Pa, nije.Svako je mogao lepo da pročita da je ovo predlog za sastav odbora. Jednog odbora, predlog jedne poslaničke grupe, dva ili tri imena ukupno, šta tu ima da ne bude jasno. Jel tačka dnevnog reda ili nije tačka dnevnog reda – gde je otišao Boško Pernar, da njemu treba da se priprema govor. Pa, svi znamo da treba da mu se priprema govor. Svi znamo da nije u stanju da izgovori dve sastavljene, da imaju smisla, bez da mu se napiše, ali ne može da se javi da ovde više od deset minuta priča o tome da ima te potrebe. Te potrebe neka rešava na drugom mestu. To nije tačka dnevnog reda.Da li je tačka dnevnog reda ili nije tačka dnevnog reda da ovde treba svako da glasa kako misli. To je takođe rekao onaj Pernar, zbog toga verovatno on ne glasa nikad, zato što glasa kako misli. Ali, to je njegov problem i njegova potreba.Nije dužna Narodna skupština da bude maltretirana ni zbog toga što se jedan predsednik poslaničke grupe zabavlja 20 minuta i zbog toga što drugi je željan pažnje i slikanja, da ovde slušamo 20 minuta o bukvalno svemu i svačemu, samo ne o tački dnevnog reda.Samo još jedna rečenica. Da vam kažem da ne želim da se o ovome glasa, ali želim da se ovo suzbije na vreme da ne bismo prisustvovali vam.Znači, nije povređen Poslovnik, trudila sam se što se tiče Boška Obradovića da ga vratim na temu.Moram da vam kažem poštovani kolega vrlo ste ružne i nebirane reči upotrebili za svoje kolege i za sadržinu onoga što su oni govorili. Nije u redu, moram da vam

imamo konkretnu tačku.Žao mi je što predlagač Saša Radulović nije ovde. Mi govorimo isključivo o njegovom predlogu. Nemojte da širite temu, moram da

svakako nije prijatno kada prisustvujete porodičnoj svađi, jer ja nisam insistirao na Poslovniku niti sam želeo da ga reklamiram. Vaš kolega je reklamirao Poslovnik i praktično vas optužio da ste prekršili taj Poslovnik.Dakle, gospodin Šešelj je govorio 20 minuta van teme dnevnog reda i vi ste pokazali potpuno drugačiji odnos prema jednom poslaniku, dakle, gospodinu Šešelju u odnosu na gospodina Obradovića koji je posle toga govorio na isti način i složili su se oko mnogih tema i to je jasno iskazao i gospodin Obradović, ali prema njemu ste bili mnogo manje tolerantni čak ste i komentarisali ono o čemu je on govorio.

ali je vrlo važno kada govorimo o samom parlamentu, kada govorimo o krađi mandata o kojima je govorio i šef poslaničkog kluba SNS i šef poslaničkog kluba SRS o šef poslaničkog kluba Dveri, mislim da je jasno da treba dati i odgovor.Šta je ono što je zajedničko pre svega

Ja neću ovo da slušam niti ću da predsedavam Skuptšinom u kojoj poslanici traže moju ostavku, baš ih briga kako će da izgleda ovaj parlament, da poštuju pravila ponašanja neće.

Ko je to savršenstvo demokratije i rada ovog parlamenta koji predlaže vaša uvažena poslanička grupa ili poslanička grupa Dveri? Da nemamo pravila? Da šta kome padne napamet i samo istakne majicu i kaže – ja sam opozicija, ja mogu da radim šta god hoću. Pa, ne može. Pa, Gordana Čomić Pa, Gordana Čomić nije davala da se udahne mimo dnevnog reda. Pa, ja sam gledala te sednice. Nisam bila poslanik, bila sam daleko od ove vrste politike. Da, odgovoriću vam kao predsednik parlamenta gde ja trpim teror ovde.

Vi uvek imate opravdanje za ono što vi nećete da radite ili radite. Znači, ja ovde trpim mobing od vas, svaki dan.

vas.Predsednik poslaničke grupe Dveri samo nije rekao da su tri mandata volšebno završila sa ove strane i iz ove poslaničke grupe, da li je tako, sa naše liste. Da li je tako? Govorio je o kraći mandata, a ne o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Repbulike Srbije. Ja imam takve, dve ili tri odluke i jedva čekam predlog odluke o prestanku funkcije Zaštitnika građana zato što imam zamerke od građana Srbije da nikako da prihvatimo tu ostavku zbog količine para koje mesečno izdvajamo za Zaštitnika građana. Znači, vi meni ne date da radim svoj posao, a ne date ni potpredsednicima. Kako ko hoće da poštuje Poslovnik vi kažete – mi ćemo da tražimo smenu. to je jedino što vi imate da kažete. Vratite mi vreme ili ja ću da govorim u mojih 20 minuta šta ja hoću.Ne, Hvala.